ja vas pitam zašto vi to radite? Zašto ne poštujete parlament?Određujem inače pauzu od pet minuta, ovo nema nikakvog smisla.Pet minuta pauze, možemo da se dogovorimo. Tu sam. Neka dođu šefovi poslaničkih grupa koji su još uvek u sali, možemo da se dogovorimo kako da ćemo da nastavimo da radimo.(Posle

grupe SRS, SNS i Dveri u odnosu na mene koji sam govorio jedan minut, i od toga pola vremena potrošio na to da kažem da ću podržati ono što predlaže poslanički klub Dveri oko njihovog njihovog sastava odbora i njihovog prava da svoje kandidate predlože u tim odborima.Ali, ono što je zabrinjavajuće za sve nas i ono što ste vi dozvolili gospodinu Šešelju da kaže, to je pitanje metoda, uvođenja metoda pritisaka i na poslanike i na odbornike. Pa, on je rekao, nisam ja rekao da je vrbovan od strane SNS jedna od odbornika u Žitorađi, a da su ga oni vratili time što su poslali četničku trojku… **Maja Gojković** Hajdemo

odbornicima DS koju su bili šikanirani i gde se na silu menjala struktura lokalnih vlasti u mnogim odborima.Mislim da je važno da zajedno radimo na tome da nema te vrste nasilja i tih različitih aršina, da budete jednaki prema svim ne samo šefovima poslaničkih grupa, nego i prema svim poslanicima. Ja evo kažem, nikada od mene niste mogli da čujete ni jednu uvredljivu reč, niti ćete je čuti, ali ću govoriti o nekim principima koje zajedno ovde moramo da vodimo, vi prvi, kao predsedavajući, ali i svi mi poslanici, a to je da nikada neću ulaziti u privatne živote pojedinaca, da se nikada neću baviti njihovom decom, da nikada neću govoriti o njihovoj porodičnoj situaciji i optuživati ih za bilo šta što rade na ovakav način, sem jedne korektne političke borbe i političkog sučeljavanja mišljenja.Mislim da je zbog toga vaša odgovornost prema svima nama da održite takvu atmosferu u Skupštini. Ja vas pozivam da imate dovoljno strpljenja za tako nešto, a znam da boli kada vaš kolega iz poslaničkog kluba,

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću podržati da se poslaničkoj grupi koja je predložila ovu odluku vrati mesto u odborima koje im pripada, bez obzira šta ja mislio o gospodinu Rasuloviću. Red je dok imaju poslanički klub, da ta mesta pripadnu pripadnu njima. To je model ponašanja i do sada bio i nikada se ovoliko o ovome nije diskutovalo i da verovatno neki pokušavaju da dosegnu onih 18.00 časova, pa evo da i ja svojom diskusijom da svoj doprinos da oni sa nekoliko desetina svojih pristalica napolju to i dočekaju.Mislim da je u redu da se svim poslaničkim grupama koje su obrazovane vrate sva mesta u odboru koja im pripadaju. S tim u vezi, apelujem na poslaničku grupu koja je izašla, da bi izbegla okršaj sa nekim studentkinjama babama, da i oni predlože, s obzirom da sam predsednik Odbora za poljoprivredu, da predlože člana na upražnjeno mesto i da iskoriste priliku koju je iskoristila poslanička grupa koja je predložila ovu odluku.S tim u vezi, apelujem na kolege da ubuduće na nekim narednim sednicama ovo ne bude predmet nikakvog spora, jer je ovo čista tehnika, čista matematika, a o poštenju o kome je govorio moj prethodni kolega govori činjenica da je njegova partija u Inđiji sa pet prebega mene smenila u zgradi Uprave vodovoda. Hvala. Hvala.Nema više prijavljenih.Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.Upravo nismo više u prenosu. Mislim da je teniski meč Novaka Đokovića u toku. To mi nisu napisali, ali pretpostavljam.Četrnaesta

prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.Predlog odluke sam podnela ja na predlog

pretres.Da li neko želi reč povodom ove tačke dnevnog reda?Znači, izmena jednog člana delegacije Parlamentarne skupštine Saveta

pretres o Ppredlogu odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije,

reda?Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke

stav 1. Zakona o Zaštitniku građana utvrđeno da, u slučaju ostavke Zaštitnika građana, Narodna skupština bez rasprave donosi odluku kojom konstatuje da su se stekli uslovi za prestanak funkcije.Polazeći od toga, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke, u celini.Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem 21. april 21. april 2017. godine, sa početkom u 09.30 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Hvala. Hvala.